Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova nacionalnog vijeća za sport i - Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova nacionalnog vijeća za sport. Predlagatelj Odluke je Vlada RH. Odredbom članka 4. stavka prvog Zakona o sportu određeno je da Hrvatski sabor imenuje predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade RH te još pet članova na prijedlog ostalih predlagatelja. Vlada RH dostavila je prijedlog Odluke o imenovanju dijela članova nacionalnog vijeća za sport objedinivši prijedloge i ostalih predlagatelja. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa iako se zapravo ovdje radi o četiri člana koji su i dosada bili članovi nacionalnog vijeća za sport. Mislim da ipak treba reći nekoliko riječi zapravo o samom nacionalnom vijeću koje smo i osnovali u RH po uzoru na Zapadno-Europske zemlje i njegovo djelovanje uskladili s preporukama Europske komisije. No unatoč tome smatramo mi u Klubu HDZ-a da njegovo djelovanje nije da njegovo djelovanje nije dovoljno možda vrednovano od strane resornog ministarstva. S tim u vezi želim reći samo, podsjetiti odnosno na činjenicu, govorila sam o tome i na odboru da je članovima, šestorici članova vijeća još u lipnju istekao mandat

Dakle nemamo ni novi zakon koji smo ovdje donijeli, pa smatram da je to prilično neprimjereno s obzirom da se pozivamo i svi ovdje u Hrvatskom saboru prije svega na Zakon prava prava na pristup informacijama pa mislim da je i to jedan od načina na koji ne poštujemo ovaj zakon. Što se tiče nacionalnog vijeća za sport, smatram da su trebali biti potvrđeni puno prije, ovi članovi kako bi vijeće moglo imati aktivnu ulogu u donošenju novog zakona o sportu a čini mi se da nije dobro ukoliko Ministarstvo nacionalno vijeće doživljava kao konkurenciju umjesto da zapravo koriste ljude koji su u nacionalnom vijeću za sport predloženi ispred svojih saveza, ispred svojih sportskih udruga, da koriste njihova mišljenja, da zajedno donose prioritete u sportu i smjernice u sportu koje bi trebali imati u RH. Jednako Jednako tako potrebno nam je i nacionalno pozicioniranje sporta odnosno strateško pozicioniranje sporta na nacionalnoj razini i mislim da će nacionalno vijeće za sport biti vrlo dragocjeno ministarstvu upravo u onom segmentu koji se odnosi na korištenje Fondova EU. Zbog toga mislim da bi trebalo što žurnije početi doista tu suradnju koristiti ne samo na deklarativnoj razini, ne samo da imamo zakonski regulirano nacionalno vijeće za sport već da njegova uloga bude upravo onakva kao što je to propisano i zakonom. Želim podsjetiti samo na činjenicu da je nacionalno vijeće za sport upozoravalo na ono što nedostaje hrvatskom sportu. Trebamo sport promatrati kroz sve njegove segmente a prije svega da se osiguraju sredstva i modeli izrade nacionalnog programa sporta, da se osigura analitička stanja prije svega sportske infrastrukture i to odmah na početku iduće godine jer ako danas zapitamo se koliko zapravo ima sportskih objekata u RH, koliko koliko se ljudi uopće bavi sportom u RH, koliko je od toga djece, koliko je mladih, koliko je žena. Dakle, te podatke mi doista nemamo i dakle govorimo doista paušalno i kada govorimo o sportu uglavnom se bavimo kao što je to ministar znao reći, bavimo se ili žabokrečinom ili nešto slično, a mislim da bi se trebali baviti suštinom, sport promatrati kroz sve njegove segmente, sport koji koristi zajednici u cjelini i ne dijeliti im samo etikete, već nacionalno vijeće za sport koje će sada biti popunjeno i novim ljudima, odnosno šestoricom ljudi koji će raditi kao kolektiv i biti zaista stručno, savjetodavno tijelo koje će sportske probleme sagledavati dugoročno kako bi se dobio cjelovit uvid u stanje u hrvatskom sportu. Zbog svega toga mi u klubu HDZ-a naravno podržat ćemo ove prijedloge. Smatramo da je riječ o kvalitetnim ljudima, njih su predložile njihove sportske udruge odnosno zajednice, a najviše bi nas radovalo kada bismo naravno u području sporta gledali kroz prizmu pozitivnog kroz onog što sport zapravo daje našoj zajednici, a ne što joj oduzima ili kada ne bismo sagledavali sport samo kroz probleme, samo kroz huliganstvo, nerede na stadionima kao što to često pogrešno znamo činiti. I na kraju samo ću reći nešto što su na odboru rekli predstavnici ministarstva, dakle oni sami zamjerili su što je Uprava za sport najmanja, dakle najmanja od svih ministarstava koji djeluju unutar Vlade RH i što je ona zakinuta i financijski, a mislim da ne možemo očekivati i sportske rezultate ili previše očekujemo od sportaša ukoliko se njima i financijski i ne pomogne. Klub HDZ-a podržat će ove prijedloge. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I u kluba SDP-a Marija Lugarić. i ocjenjujemo da je ovo prigoda da se možda i podsjetimo tome što su poslovi Nacionalnog vijeća i što Nacionalno vijeće za sport kao strateško i savjetodavno tijelo koje se ima brinuti za razvoj i kvalitetu sporta u RH šta je njegov posao i zašto to Nacionalno vijeće odgovara upravo nama ovdje u Hrvatskom saboru. Nesumnjivo je da je donošenje novog Zakona o sportu i formiranjem Nacionalnog vijeća su stvoreni prvi preduvjeti da se jedan dio stručnih poslova u sportu obavljaju izvan reda nekih financijskih nekakvih partikularnih ili političkih interesa i da se obavljaju na razini struke prvenstveno sportaša i sportašica koji imaju s jedne strane interes, a s druge strane jednu posebnih specifičnih znanja o samom sportu i onome što su doista potrebe sporta. Na taj način je i formirano i definirane zadaće Nacionalnog vijeća za sport no međutim sada kada smo na kako kažem pola mandata ovog prvog ili početnog saziva Nacionalnog vijeća za sport možemo reći da je Nacionalno vijeće za sport u svom jednom dijelu ispunilo svoj dio zadaća. Kolegica Glavak je malo prije spomenula oni doista barataju i Sabor su izvijestili o određenim podacima i o građevinama i o sportašima i sportašicama, o tome se raspravljalo ovdje u Hrvatskom saboru pred neki mjesec. No međutim sada kada nam se čini da Nacionalno vijeće za sport već trebalo preboljeti neke dječje bolesti početkom njegovog funkcioniranja, da je vrijeme za doista angažman u onom smislu kako je zakon i definirao Nacionalno vijeće za sport. U tom smislu kao zastupnice i zastupnici SDP-a u Hrvatskom saboru očekujemo da nacionalno vijeće dosta postane biti servis politici, stručni servis politici kako bi o sportu odlučivala struka, a ne isključivo i samo politika. Nije posao biti servis Nacionalnom vijeću za sport nego je gotovo obrnuto, posebno u dijelu koji se tiče strateških stvari u dijelu koji se tiče primjerice svih onih važnih propisa, primjerice o kategorizaciji sportaša, o kriterijima za stručni rad u sportu, o sportskim građevinama. Mi možemo za rad ili nerad nalaziti više ili manje isprika, no međutim zakon je vrlo jasno definirao svakog od tijela pa tako i Nacionalnog vijeća za sport i doista očekujemo da u ovom da tako kažemo friškom sastavku Nacionalnog vijeća za sport počne izvršavati obveze kao što im je to definirao i Zakon. U tom smislu imamo i veliko očekivanje od idućeg godišnjeg izvješća Nacionalnog vijeća za sport i doista bismo voljeli da ono bude i u sadržaju i u svojoj formi ali i u dubini kojim zapravo stručno stručno promišlja i strateški se opredjeljuje prema ključnim stvarima u sportu bitno produbljenije, bitno sadržajnije i na neki način puno više na onom tragu kao što je to zakon planirao nego ono što su bila dosadašnja izvješća i dosadašnji rad Nacionalnog vijeća za sport.

Zahvaljujem se na podršci ovim promjenama. Praznog hoda u radu nacionalnog vijeća nije bilo jer članovima tek danas zapravo se razrješuju tako da je nacionalno vijeće normalno radilo. U proteklom periodu donijelo je dvije ključne stvari, istina to su izradili vanjski suradnici što smatramo da nije bilo dobro u radu nacionalnog vijeća jer ono treba nešto i samo raditi, a ne samo prihvaćati izvješće koje su izradili vanjski instituti kao što je Institut za financije, Ekonomski institut, Kineziološki fakultet. To su studija o stručnom kadru i radu trenera i Studija o financiranju sporta koja će biti predstavljena u ponedjeljak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i koji smatramo ključnim temeljem za izradu novog potpuno programa programa razvoja sporta u RH. Što se tiče Uprave za sport ona jest mala ali nije stvar u veličini, stvar je u učinkovitosti i normalno je da je mala jer ne povećavamo zapošljavanje u ministarstvu nego radimo sa kadrovima koji su nam na raspolaganju. ono što je bitno reći da je u proračunu za iduću godinu povećan iznos sredstava namijenjen školskom sportu i studentskom sportu jer je to uloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a to je stvaranje široke baze iz koje će onda u konačnici izaći vrhunski sportaši, dok je profesionalni sport zadatak profesionalnih uprava koje se moraju ponašati u skladu sa financijskim fer playom i financijskom disciplinom i trošiti onoliko koliko imaju, a ne više od toga. Tako da će upravo to biti ključno u radu i Sportske Sportske inspekcije za koju je natječaj upravo završen i narednih dana izabrat ćemo tri državna inspektora. Jednog glavnog i dva državna inspektora uz 20 inspektora koji će raditi u područnim u područnim jedinicama. Na taj način vjerujem da će napokon sport biti ono što u Zakonu o sportu piše, to je djelatnost posebnog državnog interesa koji je cilj unapređenje općenito zdravlja cijele Hrvatske države. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo sutra.